Сьогодні у нас традиційна "година запитань до Уряду". Відповідно до статті 229 Регламенту Верховної Ради України з 10 до 11 ми проходимо "годину запитань до Уряду". Сьогодні у нас буде два виступи, 30 хвилин відводиться на виступи міністра закордонних справ України Павла Анатолійовича Клімкіна, а також голови Державної міграційної служби України Максима Юрійовича Соколюка, а потім півгодини запитань. Таким чином ми можемо розпочинати. І я запрошую до слова міністра закордонних справ України Павла Анатолійовича Клімкіна. Павло Анатолійович.

Шановні пані та панове, шановні друзі, шановні колеги! Перш за все хочу висловити вдячність, висловити вдячність абсолютно всім, хто доклав своїх зусиль до виконання всіх реформ, які були необхідні для отримання вчорашнього рішення. Маю на увазі абсолютно всіх, але також, знаходячись у цьому залі, хочу подякувати всім народним депутатам за їх особисту заангажованість у прийнятті необхідних рішень. Вчора це було, звичайно, прогнозоване, але тим не менше емоційне рішення, емоційне рішення для вас, звичайно, емоційне рішення для мене. 521 голос "за" – це суперовий результат, оскільки нас підтримали всі друзі Європи і всі друзі України. Тому це рішення для нас, для Європи, для нас спільно. Декілька моментів, якими хотів би поділитися саме тут з цієї трибуни. По-перше, зараз наступний крок – це рішення послів, постійних представників країн-членів Європейського Союзу, які формально завершують процес, дають відмашку на те, щоб Рада ЄС прийняла відповідне рішення, потім це рішення буде підписано представниками мальтійського голосування і, звичайно, Президентом Європарламенту, опубліковане і набуде чинності. Безвізовий режим буде працювати для 30 країн, це 26 країн-членів Європейського Союзу. Ви знаєте, що для Великобританії і Ірландії існує окрема візова практика, окремі візові процедури, але також чотири європейські країни, які фактично доєдналися до "шенгена" – це Норвегія, Швейцарія, Ісландія і Ліхтенштейн. Хочу знову-таки наголосити, і це дуже важливо, що безвізовий режим буде працювати для власників саме біометричних паспортів. Це буде безвізовий режим для короткострокових поїздок. І для нас дуже важливо, щоб ми відповідально до цього поставились. Ще хочу сказати і це дуже важливо, скористатися цією трибуною, що саме з сьогоднішнього дня працює новий Регламент Європейського Союзу, який спрямований для підвищення безпеки. Це означає, що він працює не тільки для громадян України, не тільки для громадян країн-членів ЄС, але абсолютно для всіх. Це означає, що можуть бути додаткові перевірки, цільові перевірки порівняно даних це з Шенгенським реєстром, з національними реєстрами. Тому, якщо ви на хвилину більше перетинаєте кордон, не хвилюйтесь, це аж ніяк не пов'язано з запровадженням безвізового режиму чи іншими процедурами. Тому знову-таки всіх поздоровляю, але, тим не менше, у нас багато завдань, багато щоб працювати і з Агентством з безпеки кордонів Європейського Союзу, з новостворюваним Офісом прокуратури Європейського Союзу, з країнами-членами зараз маємо пройти цей етап і запустити справжній безвізовий режим. Дякую. Якщо є додаткові запитання, готовий на них відповісти. До доповіді запрошується голова Державної міграційної служби України Максим Юрійович Соколюк. Максим Юрійович. Будь ласка, пане Максим. Шановні громадяни, шановний головуючий, шановні депутати! Міграційна служба відповідає за дуже важливу частину процесу візової лібералізації. Ми відповідали за один з найважливіших пунктів цього плану – за початок видачі біометричних документів, ми розпочали видачу в січні 2015 року. За статистикою на дев'яту ранку сьогоднішнього дня вже 3 мільйона 25 тисяч 129 громадян отримали біометричні документи для виїзду за кордон. Я був представником України в …… Саме я завантажував перший сертифікат України, я вилетів, замість відпочинку, на січневі свята в Монреаль, завантажував український сертифікат, щоб створити ланцюг довіри до українських паспортів. На сьогоднішній день українські паспорти для виїзду за кордон біометричні, вони визнані всім світом. Всі наші підрозділи міграційної служби оснащені відповідним обладнанням. Додатково до процесу видачі документів долучилися центри надання адміністративних послуг, вже їх працює 18, найближчим часом, наприклад, в Києві ми розраховуємо до 1 травня, що ще десять ЦНАПів міста Києва приєднається до цього процесу. громадян тисяч громадян України отримують нові біометричні паспорти для виїзду за кордон, а в деякі дні їх кількість перевищує 12 тисяч. Процес триває. Ми бачимо, що попит зростає. Це пов'язано також із травневими святами, з літнім відпочинком. І ми до цього готові. Також хочу нагадати громадянам України, що безвізовий режим – це право виїхати до країн Європейського Союзу з туристичною метою або з іншою метою, але це не право залишитися більш, ніж 90 днів, і це не дає права на працевлаштування. Я дякую депутатам за дуже важливу підтримку законів, які були необхідні для початку цього процесу. (Оплески) Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. нас сьогодні дуже короткі доповіді міністрів. Я зараз прошу провести запис на запитання до уряду. Хочу нагадати, що запитання не від фракцій, а від народних депутатів, і тому слово будуть мати ті, хто записались. І якщо фракція не зможе записатись, це не буде означати, що необхідно буде давати слово поза тим. Я прошу всіх приготуватися до запису, хто має бажання задати запитання Уряду. І прошу провести запис. Будь ласка.

Міністерству охорони здоров'я, Прем'єр-міністру України! Вчора парламент ухвалив дуже важливий закон для сфери охорони здоров'я і ми змінюємо принципи системи фінансування. Але я звертаюсь до Прем'єр-міністра України в черговий раз. Поки запрацює цей закон, це з 2018 року може бути реальним, в цьому році 2017 ми втрачаємо величезну кількість медичних працівників, які працюють в державних і комунальних лікарнях. Я в черговий раз наголошую на тому, що необхідно терміново внести зміни і збільшити державний бюджет на фонд оплати праці медичних працівників. Те, що ви вже декілька разів казали, що зарплати медиків в цьому році збільшилися на 30 відсотків, не відповідає дійсності. Я вас дуже прошу змініть ситуацію, внесіть зміни і ситуація 3 200 має бути дійсно користю для медичних працівників, а не зрівнялівкою, як воно є зараз. Дякую. Доброго дня, вельмишановний Голово Верховної Ради! Дякую за ваше запитання, вельмишановний народний депутат України. Ми це питання з вами обговорювали під час засідання і міністерства, і комітету на нараді, яку я проводив реформи охорони здоров'я. Я хочу, щоб мене в черговий раз всі почули. Колеги, те, що ми вдвічі збільшили мінімальну заробітну плату, це був крок, який направлений на боротьбу з бідністю. І це було важливим завданням, яке ми виконали. Я говорив і підкреслюю, що лікарі отримали підвищення заробітної плати до 30 відсотків в залежності від тієї посади, яку лікар... Зрозуміло, що нам потрібно збільшувати заробітну плату в сфері охорони здоров'я, але ми виходимо з реальних можливостей державного бюджету. Тому Міністерство фінансів аналізує сьогодні реальний стан справ по медичним закладам всієї країни і питання виплати заробітної плати – це питання цифр, а не лозунгів. Тому ми конкретно в розрізі кожної області подивимося, де є проблеми. Якщо такі проблеми є, ми їх виправимо і це є наше завдання. Тому я би просив, щоб мине випереджали з вами події, а спиралися на ті цифри, які ми отримаємо, в тому числі, від фінансових управлінь обласних державних адміністрацій і чітко розуміли реальний стан справ по закладам охорони здоров'я країни. Дякую за ваше запитання.

Звертаюсь до Кабінету Міністрів і до вас, шановний пане Гройсман. Я звертаюсь як заступник Спецконтрольної комісії з питань приватизації від нашої комісії. Ми 3 роки в цій комісії займаємося контролем за приватизацією. На жаль, приватизація не відбувається, але відбувається при всіх владах приватизація менеджменту. У даному випадку наша комісія розслідувала приватизацію менеджменту на ТОВ "ЗТМК", в якому у держави є контрольний пакет акцій. Ні для кого не секрет, що ще з 2012 року, не дивлячись на те, що у держави контрольний пакет, менеджмент туди поставлений паном Фірташем, так званий пан Сивак, який працював на одному з його підприємств. На дивлячись на Майдан і не дивлячись на те, що ще в минулому році йому вручена підозра про розкрадання 500 мільйонів гривень, і про це відомо з усіх ЗМІ, до цих пір пан Сивак перебуває на посаді. Більш того, минулого грудня він був перепризначений заново, з ним подовжений був контракт. І вже після подовження він пробує визнати договір про укладення, про заснування цього ТОВ дійсним, не дивлячись на те, що прокуратура пробує його скасувати в законному порядку. Шановні народні депутати, шановні колеги, хочу сказати, що згідно системи кадрової політики, яка проводиться і в уряді, мається на увазі в Міністерстві економіки і Фонді державного майна, є процедура щодо оголошення конкурсу і публічного проведення конкурсу. Разом з тим, конкурс, який проходив з запізненням з причин "який не відбувається", ми назначаємо виконуючого обов'язки на період змін. Я, разом з тим, коли ми з вами говорили, є пропозиція ще раз вернутися до даного питання, зробити більш публічним кандидатів, які ходять і висвітлені на сайті на протязі проведення конкурсу, і тоді разом провести зустріч з Фондом державного майна щодо призначення. Третє. Є дві пропозиції. Є кадрова, які призначає Фонд державного майна ті підприємства, якими він управляє. І є підприємства, якими управляє відповідно міністерство. Таких в нас підприємств біля більше

і погодитися з народним депутатом Різаненко. Стан справ у сфері продажу, публічного продажу і конкурентного продажу державних компаній, які довели свою абсолюту неефективність і є корупційною годівницею, я вважаю, що потребує особливої уваги у тому числі українського парламенту. Я неодноразово про це говорив і підкреслюю, що я не задоволений роботою Фонду державного майна України. Я вважаю, що за останній рік вони нічого не зробили для того, щоб ефективно розпочати процес приватизації в країні, а я ще раз наголошую, продажу державного майна, яке неефективно управляється держаною і яке є корупційною годівницею, у тому числі для призначенців на ці підприємства. Уряд України, я особисто як Прем’єр-міністр акцентую увагу на тому, що нам потрібно в цьому році змінити законодавство в сфері приватизації, щоб приватизація стала конкурентною. Ми найближчим часом вийдемо з цією пропозицією до українського парламенту і хочемо разом з вами напрацювати правильний законопроект, який дозволить розпочати масштабний процес залучення інвестицій в економіку нашої країни для забезпечення сталого економічного зростання. Тому це питання буде дуже важливим під час розгляду в парламенті. Що стосується цього підприємства, уряд сприяє всіляко Національному антикорупційному бюро в розслідуванні тих злочинів, про які ви сьогодні сказали. І я глибоко вірю у те, що найближчим часом в цьому питанні буде поставлена правова крапка, в якій ті, хто винний в оборудках, будуть приведені до відповідальності і отримають своє покарання за те, що вони зробили по відношенню до державного майна. Запрошую всіх до співпраці, шановні колеги, в цьому питанні. Дякую.

з приводу такого ганебного явища, яке існує в Україні, це заборона професій для жінок, 458 таких є заборон на сьогоднішній день і вони знаходяться в галузі сільського господарства, економіки і так далі загальної. зверталися до Міністерства охорони здоров'я і є підтримка в нас в цьому питанні. Я би хотіла дізнатися що робить Міністерство соціальної політики в цьому напрямку по ліквідації переліку цих заборонених професій? І ще наступне питання до міністра юстиції Петренка Павла Дмитровича. Ми в середу заслуховували тут голову НАЗК, я знаю, що уряд підготував зміни до Закону про НАЗК. Скажіть, будь ласка, на якому етапі знаходяться ці зміни і коли ви їх…

Єдине хочу що сказати, що, особисто як на мене, рівність можливостей і рівність прав не означає однаковість. Умовно кажучи, якщо, наприклад, хтось піднімає штангу в 200 кілограм, то не зовсім не обов'язково для того, щоб бути рівним, щоб жінка піднімала 200 кілограм. Але питання, про яке ви кажете, воно дійсно потребує законодавчого врегулювання в першу чергу, оскільки правовою підставою для подібних рішень на обмеження по професіям є наш Трудовий кодекс – Кодекс законів про працю. Я сподіваюсь, що найближчим часом Верховна Рада України розгляне в другому читанні Трудовий кодекс, відповідні норми будуть переглянуті і на підставі цих норм будуть змінені підзаконні акти, включаючи наші накази Міністерства соціальної політики. Дякую. Доброго дня, шановні народні депутати! Дякую за запитання. Насправді завдання української держави і українського уряду, це ефективна боротьба з корупцією і забезпечення безперебійної роботи нових антикорупційних органів, на які ми виділяємо величезні кошти наших українських громадян. Та ситуація, яка склалася з НАЗК за останні фактично декілька місяців, говорить про те, що через неефективний менеджмент тих випадкових людей, які туди були призначені, ми маємо зараз ситуацію, коли вся система електронного декларування залежить від бездіяльності чотирьох осіб. Тому Міністерство юстиції на виконання доручення Прем’єр-міністра України спільно з громадськими активістами-експертами розробило законопроект. І сьогодні ми будемо його презентувати в 11:30 спільно з РПРом і Transparency International. Основні положення цього законопроекту: ми прибираємо колективну безвідповідальність в системі НАЗК, ми пропонуємо перезапустити конкурс, призначити відповідно нового керівника і уповноважених в даний орган. Третє: ми пропонуємо, щоб на рівні закону було обмеження нарахування премій необґрунтованих керівникам НАЗК. Четверте: ми пропонуємо, щоб введений зовнішній аудит за діяльністю НАЗК протягом кожного року. П'яте, що стосується тих тисяч українських державних службовців, які не змогли подати декларації через бездіяльність цих керівників, ми пропонуємо, щоб українських парламент дав можливість

прийняв його в цілому, оскільки фактично строки, які зараз тривають, вони до 1 травня залишають дуже мало часу. Уряд так само на рівні закону бере на себе відповідальність за безперебійну роботу реєстру на період конкурсу. Я прошу всіх, щоб ми виправили цю помилку, і щоб ми мали дійсно ефективний незалежний антикорупційний орган, який буде працювати і буде давати результат. Це перевірка державних службовців, це притягнення до відповідальності тих осіб, які брешуть в деклараціях, це ведення нормальне реєстру. І ми з вами це повинні забезпечити. Я переконаний, що ми знайдемо з вами тут порозуміння і виправимо цю помилку. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Будь ласка, народний депутат Максим Курячий. Шановний Володимире Борисовичу, шановні члени уряду! Володимире Борисовичу, ситуація вимагає терміново вашого особистого втручання. Я дуже прошу вас, застережіть від катастрофічної помилки гарячі голови в Міністерстві охорони здоров'я. В Дніпрі діє єдина на всю країну психіатрична лікарня з суворим наглядом. Там перебувають за нормами Кримінального процесуального кодексу особи, визнані неосудними (невменяемыми) при скоєнні найтяжчих кримінальних злочинів – вбивці, серійні вбивці, ґвалтівники. Справа в тому, що Міністерство охорони здоров'я підготувало проект наказу і намагається цих людей, які скоїли найстрашніші злочини (топили, голови рубали людям), перевести їх в цивільні заклади охорони здоров'я. Це неможливо. Савченко буде, "закон Савченко", детским утренником по сравнению с этим Я прошу негайно це припинити і розібратися в цій ситуації. Дякую. 10:27:34 ГРОЙСМАН В.Б. Дякую, вельмишановні народні депутати! Я зараз за вашим зверненням даю доручення виконуючій обов'язки міністра охорони здоров'я детально розібратись в цьому питанні спільно з вами і прийняти відповідне рішення. Уляно, прошу опрацювати. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Будь ласка, народний депутат Долженков.

Так я хотел бы задать вопрос. Для тех граждан, которые не будут пользоваться благами безвизового режима из-за того, что их уровень жизни доведен до нищенского уровня жизни, они концы с концами не могут свести, на пропитание и одежду. Каким образом вы будете экономить 45 миллиардов гривен за счет этой социально незащищенной категории населения?

Давайте перестанемо заради, можливо, того, щоб окремо когось показали по телебаченню, лякати український народ.

Давайте називати речі своїми іменами, давайте навчимось говорити на біле – біле, на чорне – чорне. Я просто до цього вас закликаю. Я наголошую на тому, що пенсійна система, яка сьогодні діє в країні, вона є тотально несправедливою, а 85 відсотків отримують пенсію на рівні мінімальної, це фактично тотальне зубожіння українських пенсіонерів. І ми з вами в незалежності від політичних прапорів маємо змінити цю систему для того, щоб досягти трьох параметрів. Параметр перший. Ця система повинна стати врешті-решт справедливою. І тут треба звертати увагу на страховий стаж тієї людини, яка виходить на пенсію. І з цим треба згодитись, це теж саме, як розуміння того, що зранку сходить сонце. Друга позиція. Ми маємо на сьогоднішній день тотально низькі пенсії, дефіцит Пенсійного фонду більше 140 мільярдів. Це означає тільки єдине, що система, в якій половина є дотаційною, нежиттєздатна, і ми маємо вирішити питання дефіциту. І питання номер три. Я зі всією відповідальністю заявляю, що після того, як уряд внесе варіант пенсійної реформи, який не передбачає, увага, збільшення пенсійного віку, а передбачає інші заходи, які дозволять побудувати справедливу бездефіцитну систему, уряд України зробить перерахунок пенсії для українських громадян достатньо суттєвий. І ми зможемо з 1 жовтня 2017 року підвищити пенсію в Україні. блоку", відкинути свої політичні погляди на… не погляди, погляди хай залишаються, відкинути свої політичні прапори в сторону, взяти один прапор державний і спільно з фракціями коаліції і іншими фракціями, які, насправді, можуть стати фракціями, які змінять цю систему на справедливу, проголосувати цей варіант пенсійної реформи, звісно після дискусії, яку ми з вами проведемо у цій залі. Але я відповідально заявляю, що наше завдання полягає в підвищенні пенсій українських громадян і зміні системи. Тому ще раз наголошую: давайте перестанемо людей лякати, давайте будемо говорити про те, що конкретно ми зробимо і як це відзначиться на якості життя людей. Для нас надзвичайно важливо вирвати Україну з прірви, дати можливість людям відчути перспективу і на власній кишені відчути, що ціни залишаються стабільними, а доходи, реальні доходи громадян зростають. Оце ми разом з вами маємо вирішити. Дуже дякую за вашу увагу.

Ми дуже радіємо з того, що у вас є принципова позиція відносно абонплати за використання газових лічильників і, думаємо, що загальними зусиллями ця постанова буде відмінена. Але ви знаєте, що майже 3 роки існує інша абонплата, це за використання димових каналів, через які спалюється газ. І люди платили 3 роки тому 50 гривень за кожне домоволодіння, а зараз до 100 гривень платять. Так от завдяки року боротьби і завдяки двом міністрам, Насалику і Реві, на минулому тижні було єдине роз'яснення Міністерства соціальної політики відносно того, що неможливо цю абонплату брати з людей. Але районні адміністрації допомагають всім дільцям просто села брати в облогу для того, щоб…

від міністра соціальної політики відносно того, що не можна брати цю абонплату без того, якщо люди не заказували цю умови. І це не є підставою для відключення газу, тому що це мільярди, які осідають в кишенях в дільців і чиновників. Дякую. Дякую, вельмишановні народні депутати, ваші звернення я зафіксував, зараз дам доручення Мінрегіонбуду, спільно з Мінсоцполітики, опрацювати це питання. Але хочу сказати, що в багатоповерховій забудові це питання врегульовується квартплатою, це є частинкою квартплати і квартплату встановлюють місцеві органи влади, тут уряд не має відношення. Але, якщо в сільській місцевості про те, що ви сказали, то тут треба окреме доручення. Тому з вашого питання доручення я надам. Дякую. Дякую вам. Будь ласка, Гузь Ігор Володимирович. 10:34:49 ГУЗЬ І.В. Доброго дня! 19 виборчий округ Ігор Гузь. Володимир Борисович, до вас запитання, у нас на Волині, я вже про це кажу декілька раз, твориться бардак, останній випадок наступного характеру. Голову районної адміністрації у моєму окрузі Миколу Пархомука 31 березня ловлять на хабарі 2 тисячі доларів. Через три дні він платить півмільйона гривень, виходить на волю, бо він був за ґратами, і приступає до виконання обов'язків голова РДА. Ця людина працювала штатним радником губернатора Гунчика рік і губернатор зараз цю людину прикриває, в області бардак. Порошенко ні разу за три роки не приїхав на Волинь і ви, Володимир Борисович, за рік також. Я прошу вас дати перевірку в область і звільнити голову обласної адміністрації, який не контролює ситуацію в області, оточив себе хабарниками, прошу втрутитися. І питання, чи звільнили цього чиновника? Дуже дякую за ваше запитання. Я не думаю, що у нас на Волині такий вже бардак, коли є такі народні депутати, думаю, ви з цим згодитесь. У нас на Волині, я думаю, що є і багато позитивних прикладів того, що може бути прикладом і для всієї іншої країни. Це питання порушував на засіданні уряду міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, це він мене проінформував і уряд проінформував про те, що це відбулося. Звісно, це абсолютно не прийнятно. Одразу я звернувся до Адміністрації Президента з тим, щоб розпочали процедури відсторонення його від займаної посади, уряд повністю підтримує і погодить це. І, я вважаю, що це справа честі, спіймали на хабарі, він має сидіти у в'язниці, а не у своєму кріслі голови РДА. Але це має довести слідство, і до того часу він не має права виконувати обов'язки, тому що він вже є… підозрюється в компрометації… Я тут з вами абсолютно згоден. Тепер що стосується відвідування. Я обов'язково приїду на Волинь, немає жодних питань. Я багато їжджу по країні, але тільки тоді, коли маю таку можливість. Принаймні, раз на тиждень я намагаюсь відвідувати той чи інших регіон. Обов'язково приїду і на Волинь. Ви ж запрошуєте? Ну, дякую, дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Я ще нагадаю, що УПА зародилось на Волині. І тому до Волині треба ставитися з повагою.

Дякую, вельмишановний народний депутат України. Я хочу сказати по Маріуполю, що там достатньо компетентний міський голова, Вадим Бойченко, з яким ми знаходимося у постійному контакті, але ви маєте заборгованість більше 200 мільйонів гривень, і це не питання "текучки", а це надзвичайно серйозне питання, яке потрібно врегулювати. Тому я сьогодні ще раз з'ясую з міським головою, які є шляхи вирішення. Все, що потрібно буде від уряду, ми зробимо. Але ви маєте зрозуміти одну річ, що ми – не чарівники, і питання більше 200 мільйонів, це не питання, яке може вирішитися, тому що ви до мене звернулися. Дякую за ваше запитання.

всі радіємо останньому рішенню щодо безвізу. Але вчора, коли в Страсбурзі відбувалося голосування по бізвізу, саме в цей час у Сімферополі російськими окупантами... російські окупанти провели масштабну облав на центральному ринку. Вони затримували лише тих, хто має неслов'янську зовнішність та бороду, тобто кримських татар. Вісімдесят людей вивезли, взяли відбитки пальців та зразки на ДНК. Отже, пан міністре, як у нас справи з реалізацією нашої спільної ідеї, ідеї, озвученої Президентом України, щодо створення окремого міжнародного майданчика по Криму? Де, коли і в якому форматі розпочне свою роботу... Де, коли і в якому форматі розпочне свою роботу такий майданчик по Криму? Коли ми об'єднаємо всі питання, пов'язані із відновленням територіальної цілісності України? Крим, Донбас і разом, коли це буде відбуватися? Дякую. Дякую за це запитання. По-перше, минулого року і цього року в результаті нашої спільної роботи у нас є Резолюція Генеральної асамблеї ООН щодо порушень прав людини. Це і юридичне, і політичне підґрунтя для того, щоб працювати з структурами ООН, і з іншими міжнародними організаціями щодо створення тиску і щодо створення доступу до території тимчасово окупованого Криму. Зараз ми працюємо з Верховним комісаром ООН з питань прав людини, працюємо з Радою Європи для того, щоб реалізувати цю ідею. Поки що ми робимо особливий акцент саме на права людини. До речі, стосовно вчорашніх подій: ми вже повідомили наших друзів і партнерів з метою отримання відповідної максимально жорсткої реакції. Ідея створення відповідного окремого формату стосується ідеї побудови або на майданчику Великої сімки із залученням Європейського Союзу, або з залученням женевського формату. На сьогодні у нас є згода всіх партнерів, крім, звичайно, Російської Федерації, яка намагається тотально блокувати це питання. Тому ми хочемо розпочати (я хочу закінчити, два речення) з ключових питань, які стосуються прав людини – те, що ми робимо на міжнародних майданчиках. І поступово додавати до цього інші питання. Дякую. Дякую вам. до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана. Але дуже хотів би, щоб міністр охорони здоров'я Уляна Надія Супрун послухала уважно і теж сказала свою думку. Є звернення до Кабміну Рівненської обласної ради щодо… де вказані застереження щодо формування госпітальних округів. Такі ж, аналогічні проблеми є в більшості областей України. Ця реформа так звана з госпітальними округами – це не реформа в такому вигляді, а це є геноцид, тому що людей позбавляють просто бездумно права на елементарну охорону здоров'я. Застереження наступні. Формування госпітальних округів має формуватися по закінченню процесів децентралізації, коли будуть проведені усі вибори в ОТГ. Місцева громада має формувати госпітальний округ, а не ОТГ, а не Мінрегіонбуд, який навіть не профільний.

Дуже маленька кількість самих госпітальних округів. Наприклад, на моїй Рівненщині їх має бути тільки три. Немає достатньо доріг, щоб люди доїхали. Буде скорочення ФАПів, амбулаторій. Просто люди похилого віку, люди в селах не будуть мати елементарного права захистити своє здоров'я. Дякую. Дуже дякую, шановні народні депутати, за ваше запитання. Дивіться. В чому є геноцид, як ви сказали? От в тій системі, яка є сьогодні. Якщо ви подивитесь зараз статистику, аналітику того, яка тривалість життя у українців і яка смертність, ви просто будете шоковані тим, що ми реально втрачаємо людей тільки тому, що та система охорони здоров'я, яка сьогодні є в країні, вона є неадекватною і нездатною людям дати якісну медичну послугу. Дивіться, що відбувається сьогодні. Люди не мають доступу до якісної медицини, і це є факт. І лікарі не мають доступу, в тому числі і до якісних технологій, і не мають можливості оцінки, власне, своєї висококваліфікованої праці. Це сигнал потужний того, що систему треба змінювати. Для того, щоб змінити цю систему, треба утворити систему, при якій заклади охорони здоров'я стануть забезпеченими, лікарі отримають нормальну заробітну плату, а фінансувати ми будемо не стіни лікарень або койко-місця, а фінансувати ми будемо конкретну медичну послугу високої якості. І тому Міністерство охорони здоров'я, уряд визначився з цією моделлю і просить парламент, щоб ми спільно з вами змінили цю систему, щоб ми врешті-решт вдихнули свіже повітря в цю систему, змінили її. І я розумію, що багато хто буде говорити про те, що це неправильно, що це не потрібно робити, будуть затягувати або збивати цю реформу. Якщо, не дай Бог, це відбудеться, люди і далі будуть обмежені в доступу до медичної… нормальної медичної послуги. Лікарі і далі будуть знаходитись в режимі стагнації, ми не зможемо дати якісної медичної допомоги людям. Тому медичний округ – це є формування єдиної медичної системи області, яка буде покликана тільки на єдине: якісно надати доступ і до первинної ланки, тобто як ви сказали, амбулаторія і ФАП. Ніхто не має права в країні закрити амбулаторію і ФАП, їх треба відкривати і наближувати максимально до людей, тому що 85 відсотків людей звертаються саме до первинної ланки, там є профілактика, і там має бути раннє виявлення хвороб. На другому етапі це лікарні. Я би дуже хотів, щоби ці лікарні були модернізовані, щоб там було якісне обладнання, щоб там була не кількість лікарів, а якість лікарів. Коли людина приходить, отримує якісну послугу, їй не треба іти на повторні аналізи, не треба іти на повторну діагностику, тому що їх щось не те сказали або, не дай Бог, зробили операцію і її треба робити повторно, тому що зробили неякісно або внесли якесь зараження під час цієї операції. Це все залежить від технічної модернізації і переозброєння лікарень, і ми маємо на меті це з вами спільно зробити. Тому наголошую на тому, що кількість округів має бути в першу чергу виходити з того, щоб надати якісний доступ до медицини. Краще їхати на 20 хвилин, 30 хвилин до лікарні більше, але отримати якісну послугу, одужати за 3-4 дні і більше не повертатись до хвороби, ніж приїхати в низькокваліфіковану лікарню, в якій є сірі стіни, немає жодних умов, немає гарячої води, в жахливому стані медична допомога або операційні столи, на яких ще, вибачте, після Другої світової війни оперували, і потім хворіти там дві неділі, три неділі, місяць або, не дай Бог, померти, ніж поїхати до лікарні, яка має нормальний і нормальну якість, нормальну послугу. От загальна філософія уряду. Ми робимо певні точкові зміни, знову ж таки і в оплаті праці лікарю, це недостатньо, а перший крок, ми спільно з вами запровадили, шановні народні депутати, безкоштовні ліки, ми в цьому році нарешті закупимо на 30 відсотків ліків більше для стаціонарних хворих, ми розгорнемо мережу центрів кардіосудинної хірургії і будемо рятувати тисячі життів українських громадян, але цього ще є дуже і дуже недостатньо. Тому, наголошую, це питання місцевої влади, будьте лідерами, ведіть за собою і зробіть систему такою, щоб люди, коли скористаються цією системою, були вдячні вам і могли повернутись до власних родин. Я вас до цього заохочую. Дякую. Вельмишановний пане Прем'єре, ми щойно абсолютно адекватно охарактеризували стан в медицині. Фракція "Об'єднання"Самопоміч" підтримує цю діяльність, яку проводить Міністерство охорони здоров'я, і використовує всі свої можливості для роз'яснення. Але, вельмишановний Прем'єр-міністр України, сьогодні відбувається драстична несправедливість оплати праці середнього медичного персоналу і лікарів. Ми з вами поки будемо робити це, ми з вами втратимо середню ланку медицини, медсестер, які сьогодні, пане Прем’єре, сьогодні, в цей день вони не можуть чекати на завтра тільки тому, що вони фізично не мають, за що жити. І готові не просто виходити, їм навіть вже не хочеться під Кабмін виходити і Верховну Раду, а їхати відразу в Польщу,

щодо вирівнювання справедливості зарплати медичним сестрам і лікарям у лікарнях сьогодні. А всі ваші ініціативи, ініціативи МОЗу щодо реформи охорони здоров'я фракція "Самопоміч" підтримує всіма можливостями і є вашим партнером, не дивлячись на опозиційність і на певну зневагу, яку ми відчуваємо в репліках деяких працівників і керівників Кабміну. Дякую вам. Дуже дякую. Ні в якому разі у нас немає жодної зневаги до народних депутатів України. Ми з повагою ставимося до народних депутатів як уряд України. завжди налаштовані на конструктивну співпрацю. Насправді ми можемо критично оцінювати дії деяких представників деяких фракцій, оскільки вважаємо, що вони носять антидержавницький характер, і про це говоримо абсолютно відкрито. Я думаю, що час дасть відповідь на те, наскільки ж ми все-таки були праві. Але що стосується охорони здоров'я. Я вам дякую за те, що ви готові підтримувати дії уряду щодо реформи охорони здоров'я. Якраз вона направлена на те, щоби змінити систему фінансування, яка має призвести і збільшення відповідної заробітної плати в цій сфері. Те, що ми зробили перший крок до збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати, я наголошую на тому, що це крок, який направлений на боротьбу з бідністю. Я наголошую, я це сказав уже сьогодні з цієї трибуни, що ми аналізуємо І квартал, ми хочемо подивитись реальний стан справ щодо оплати праці по областям, по в тому числі і кваліфікаціям лікарів, медичних сестер і іншого персоналу. І тоді ми будемо розуміти, які заходи нам треба прийняти для того, щоб ситуацію в кращий в кращий бік змінити. Але, в будь-якому випадку вважаю, що перший крок, який ми зробили – збільшення вдвічі мінімальної заробітної плати – він є виправданий, він був правильний. І наголошую, що він покликаний якраз на те, щоб боротись з бідністю. І 4,5 мільйони українських громадян все ж таки отримали підвищену заробітну плату в 2017 році. Але добра новина є в тому, що це тільки початок наших ініціатив у підвищенні соціальних стандартів для українських громадян. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. І останніх два запитання, колеги. Павелко Андрій передає слово Анатолію Матвієнкові. Будь ласка, включіть мікрофон. Володимир Борисович! Я хотів би звернутись до вас від імені і за дорученням Бюджетного комітету. В минулу середу ми слухали питання фінансування одного з пріоритетів, який визначений на 2017 рік. Це питання доріг. Ми серйозно стурбовані, що сьогодні фінансового забезпечення під ту програму, яку ви пропонуєте, немає. Є доручення. Рішенням Закону про бюджет 2017 року Мінфіну за згодою Національного банку здійснити репрофайлінг, звідки отримати зменшення навантаження на бюджет і 15 мільярдів на дороги. Так, як повів себе Національний банк на засіданні комітету, це ганьба. Національний банк не має ніякої національної позиції. Я звертаюсь до вас підняти це питання на рівні Президента. І давайте вирішувати проблеми фінансування. Інакше ми завалимо хорошу ініціативу. Друге. Це питання "Ощадбанку" і питання "Укрексімбанку". Там два мільярда. Дайте доручення. Якісь є, необхідність уряду дати згоду "Ощадбанку". Це ще два мільярда. І нарешті, випустіть кредитні ресурси, кредитні кошти, які не випущені. І вирішити питання кадрів. Бо сьогодні немає в Укравтодорі кому займатись будівництвом. Я вас дуже прошу, Володимир Борисович. Інакше ми завалимо програму доріг. Вельмишановний Анатолій Сергійович, шановні колеги, будівництво, реконструкція і ремонт доріг для уряду є абсолютним пріоритетом. Ви це знаєте, скільки ми уваги приділили в минулому році цьому питанню. У цьому році ми виділили 15 мільярдів бюджету, який вже затверджений, і прийняли рішення в бюджеті 17-го року про проведення репрофайлінгу, це ще плюс 15 мільярдів. 15 мільярдах, які виділені, вже є 2 мільярди реструктуризації боргу перед банками. Попередньо ми досягли домовленості про те, що банки підуть на таку реструктуризацію і зараз ми в процесі. Але я хотів би теж підкреслити і свою стурбованість щодо питання репрофайлінгу, він є надзвичайно важливим сьогодні, щоб ми могли залучити додаткових 15 мільярдів на ремонт українських доріг, плюс ми маємо вже і перевиконання по митниці, ми вважаємо, що це приблизно буде ще плюс 5 мільярдів по року. Разом з тим ми орієнтовно розраховуємо, що ми зможемо виділити ресурсу біля 30 мільярдів. Так от питання репрофайлінгу чи ініціатива репрофайлінгу – це спільна ініціатива коаліції фракцій, це "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт", це спільна позиція Президента України і нашого уряду, і моя як Прем'єр-міністра. І я звернувся вже до Національного банку з листом, є доручення відповідне Міністерству фінансів розпочати підготовчу роботу щодо проведення репрофайлінгу і залучення цих ресурсів для будівництва і реконструкції українських доріг. Тобто уряд стоїть на цій позиції і парламент принципово. Хочу сказати, що для Президента це теж є дуже важливим пріоритетом і він теж над цим серйозно працює. Зараз питання за Національним банком, і наше завдання з вами знайти механізми реалізації цього завдання з Національним банком. Вони у графіку вже відстають, але ми будемо наполягати на тому, щоб добитись цього рішення. Я переконаний у тому, що в цьому році ми цього рішення доб'ємося. Хоча розуміємо, що Національний банк – незалежний регулятор.

остання інформація стосовно репрофайлінгу, щоб було зрозуміло, де знаходиться зараз процес. Уряд, дійсно, свою роботу зробив, ми погодили умови репрофайлінгу зі свого боку. Зараз документи знаходяться в Національному банку, їх аналізує зовнішній аудит Національного банку. Я думаю, що це має бути… має бути завершено протягом, ну, насправді, тижня-двох і після цього ми можемо почати цю транзакцію. Дякую міністру фінансів за коментар. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Іван Дмитрович, будь ласка. Іван Спориш, 15 округ, Вінниччина. У мене є запитання до пані Уляни Супрун. Ну, насамперед, сьогодні Всесвітній день охорони здоров'я. Ну, спершу, я хочу подякувати пані Уляні за те, що вона сьогодні з нами провела гарну зарядку і, мабуть, якби цю фізкультуру робили щоденно, то би в аптеки ми не йшли за ліками. Але, разом з тим, я хотів би сказати, що робить зараз Міністерство охорони здоров'я, щоб ці десятки видів ліків, які закупили на 41 напрямки не мали корупційної складової? Щоб для того, щоб міг би… лікар випише любий рецепт і можна любій людині піти і по цьому рецепту взяти оці дорогі ліки. Тому, я думаю, що тут для того, щоб не було корупційних складових, ми повинні якось забезпечити ось це. Тому я хотів би, щоб пані Уляна дала відповідь на це запитання. Доброго дня! Вітаю всіх із Всесвітнім днем здоров'я. Сьогодні ми мали зарядку в парку, щоб привернути увагу всіх українців, що ми повинні жити більш здорово і не потребувати лікуватися, тоді буде менше потрібно ось ті ліки, про які зараз розмовляємо. Ми від 1 квітня розпочали програму "Доступні ліки" для 9.20.1 МНН (міжнародних непатентованих назв). Вже є ліки, які можна безкоштовно або з маленькою доплатою отримувати у аптеках. Вже є більше двох тисяч аптек, які беруть участь, є 157 інших торговельних назв, це є 35 виробників, які є від 17… 18 країн Європейського Союзу, 15 з України, 1 із Ізраїлю і 1 із Індії. Ті ліки будуть надані безкоштовно для тих, які мають дуже специфічну форму (рецепт), який виписаний за міжнародною непатентованою назвою, а не за торговельною назвою, тоді пацієнт може вибрати, яку торговельну назву вони хочуть брати. Ті ліки, які зараз будуть допомагати нам, щоб ми могли мати безперервне лікування для наших пацієнтів, які мають гіпертонію, які мають цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму, щоб вони знову жили більш здорове, якісне життя, щоб вони не хворіли і не попадали до лікарень. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую вам. Пані Уляна, по-пластунські, по нашому буде "руханку зранку", "руханку робили".

Ні, нема запитань, а є очікування мудрого слова Прем'єр-міністра України. ГРОЙСМАН В.Б. Дуже дякую. Вельмишановний пане Голово Верховної Ради України! Шановні колеги народні депутати! Я б хотів сказати про те, що ми на останньому тижні маємо ряд важливих подій, які мають нас надихнути на серйозні рухи і звершення. Насправді дуже важливо, щоб ми сконцентрувалися з вами на економічному зростанні і довготривалій макроекономічній стабілізації зростань. Насправді, коли у нас з вами запитують, а що ж треба зробити конкретно, щоб люди відчули? На це питання вже є абсолютно чітка відповідь, я абсолютно чітко проглядаю, що ми зможемо у 2017 році застабілізувати ситуацію достатньо серйозно і пришвидшити економічне зростання. Насправді нам треба провести ряд ключових рішень в українському парламенті у 2017 році. Уряд України нещодавно ухвалив план дій до 2020 року, який передбачає п'ять цілей, які ми маємо з вами досягти спільно, і перший пріоритет це економічне зростання. І от хочу підкреслити, що буквально на минулому тижні ми отримали продовження програми з Міжнародним валютним фондом нашої макроекономічної стабілізації і підтримки, це дуже важливий крок. Друга позиція, ми отримали макрофінансову підтримку Європейського Союзу, це теж надзвичайно важливий крок. Вчора Європейський парламент прийняв рішення щодо впровадження безвізового режиму для українських громадян, це ще один позитивний сигнал для України. Буквально вчора чи позавчора, сьогодні ми зустрічалися з послом Канади в Україні. Міністерство оборони України і Міністерство оборони Канади підписали Угоду про поглиблення співпраці і в оборонній сфері. Це всі позитивні сигнали, які говорять про те, що ми на вірному шляху. Але ми маємо зрозуміти, що ми маємо побудувати самодостатню економіку, яка не буде залежати від макрофінансової підтримки, від наших міжнародних партнерів, яким ми дуже вдячні, але треба розуміти, що борги треба повертати, і наше саме головне завдання – стати економічно сильними. Так от, хочу підкреслити, що критично важливим у цьому році є проведення п'яти ключових реформ, і будемо просити український парламент підтримати це. І після того, як ми впровадимо ці зміни і ці рішення, ви зможете абсолютно чесно і відкрито людям дивитися в очі, тому що і в 2017-му, і в 2018-му, і в наступних роках і пенсія буде зростати, і ціни будуть стабільні, і заробітна плата буде більш високооплачувана для українських громадян, і ми будемо мати більш стабільну національну нашу валюту і зможемо рухатися вперед. Так от, хочу підкреслити, від цих п'яти рішень залежить, як буде жити країна завтра і на середньострокову і довгострокову перспективу: перше – це проведення справедливої пенсійної реформи; друге – це проведення масштабного, відкритого, конкурентного продажу неефективно використовуваного державного майна, яке не має стратегічного значення для України; це проведення земельної реформи в ім'я і в інтересах українського фермерства, і ви побачите, що це буде величезний рух розвитку національної економіки, і ми запропонуємо таку модель, яку ми запропонували з міжнародними партнерами; наступна позиція – це проведення реформи освіти, яка знаходиться вже сьогодні у парламенті, і підтримка реформи охорони здоров'я. Ми дякуємо вам, українському парламенту, що вчора ви прийняли рішення про автономізацію лікувальних закладів. Це лише перший крок, який дозволить побудувати сучасну систему охорони здоров'я. Поряд з тим ми будемо будувати дороги, ми будемо займатися енергоефективністю і питаннями нашої енергонезалежності, ми будемо розвивати інші сфери економіки, і в тому числі, ми будемо пропонувати українському парламенту ухвалити законодавство щодо розвитку інноваційних технологій в нашій країні, щодо розвитку технологічних парків. Це – законодавство, яке ми плануємо напрацювати і найближчим часом внести в український парламент. У нас є достатньо амбітні плани, але нам потрібна підтримка 226 народних депутатів України. І я точно знаю, що дасться можливість і 1 жовтня цього року підвищити значно пенсії українським громадянам, нам треба відбити атаку оголтелого популізму в черговий раз і ми забезпечимо економічного зростання і успіх нашої країни, прогнозованість розвитку України, яке буде розуміти кожен український громадянами. Хочу залучити всіх нас

Дякую.